продовжуємо нашу роботу колеги. В нас наступним є Закон України 2210а. Але окрім того в нас є проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 25.05.2017 року про прийняття в цілому як закону законопроекту 5678. Я згідно Регламенту маю невідкладно його поставити на розгляд після рішення комітету, і він не включається в порядок денний, постанова про відхилення. Зараз в залі є присутній і автор, доповідач Шухевич Юрій-Богдан Романович, і співдоповідач Пинзеник Павло Васильович. І я, колеги, зараз поставлю на розгляд проект Постанови про скасування рішення, а потім ми перейдемо до наступного пункту порядку денного Закону України 2210а. ми переходимо до проекту Постанови 5678-2/П. Нагадую, вона не потребує голосування, вона автоматично йде за розглядом скороченої процедури. І я запрошую до доповіді народного депутата України Шухевича Юрія-Богдана Романовича. Включіть мікрофон, пан Юрій буде виступати з місця. Шановні депутати! 21 травня був прийнятий закон 5678 про охорону культурної спадщини, закон був прийнятий за основу і в цілому. Я вважаю, що такі закони приймати в цілому неможливо в першому читанні і в цілому. І я тоді висловив заперечення. Правда, Голова Верховної Ради не почув, тому що в залі був шум, коли я сказав тільки за основу. І я зареєстрував відповідну постанову про скасування цього голосування. Чому не можна було приймати цей закон? По-перше, Головне експертне управління висловилося, що цей закон взагалі недоцільно приймати, що це є, знаєте, відповідні закони, є відповідні ухвали і рішення судів, і що зовсім недоцільно. Крім того, сам закон має ряд хиб, які треба було б до другого читання хоча б обговорити і відхилити. Крім того, є зауваження Міністерства юстиції, яке також несхвально ставиться до того законопроекту. А ми прийняли в цілому, причому я зрозумів, що депутати навіть не читали, бо якби звернули увагу на зауваження головного експертного, вони б його не прийняли. Тому і навіть окремі депутати потім підходили, і сказали, що вони так необачно голосували. Тому я вважаю, що цей закон, вже прийнятий тепер є закон, слід повернути назад в комітет і тільки можна в першому читанні, якнайбільше, хоча я взагалі-то проти цього закону. Прошу шановних депутатів звернути на це увагу, і взагалі тепер ми йдемо, і пенсійна реформа, і медична. Так от приймати, не обдумавши, ми зробимо те, що потім будемо лікті кусати. Хочу наголосити, зараз буде співдоповідь, а потім будуть виступи, я надам всім слово, всім, хто бажає виступити. Я тільки наголошую, що зараз ми проговорюємо скасування рішення Верховної Ради України щодо Закону про охорону культурної спадщини, щоб ви орієнтувались, з приводу якої теми зараз йде обговорення в залі. Зараз до співдоповіді я запрошую голову Комітету… першого заступника голови Комітету з питань Регламенту Пинзеника Павла Васильовича. Будь ласка, пане Павло. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги, народні депутати! Комітет розглянув проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 25 травня 2017 року про прийняття в цілому як Закону законопроекту № 5678. Реєстраційний номер цього проекту Постанови 5678-П від 25.05. Внесений він народним депутатом України Юрієм-Богданом Шухевичем. Процедура скасування рішень Верховної Ради України визначена положеннями 48 Регламенту Верховної Ради і, зокрема, передбачає звернення народного депутата України до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту, подання письмової заяви до Голови Верховної Ради із одночасним внесенням відповідного проекту постанови Верховної Ради України. Згідно із стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 25 травня під час розгляду проекту Закону (реєстраційний номер 5678) у виступах при обговоренні тексту законопроекту не було заяв чи зауважень народних депутатів про порушення Регламенту. зокрема, народний депутат Юрій-Богдан Шухевич не звертався до головуючого про порушення Регламенту, а також не звернувся з відповідною письмовою заявою до Голови Верховної Ради. Натомість народний депутат вніс на розгляд Верховної Ради проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 25 травня про прийняття в цілому як закону законопроекту № 5678. В обґрунтуванні депутат висловлює зауваження до змісту законопроекту і зазначає, що законопроект має масу недоліків, тому рекомендує Верховній Раді України прийняти його за основу. Згідно частиною восьмою статті 48 Регламенту комітет ухвалив висновок на зазначений проект, в якому пропонує Верховній Раді визначитися щодо його прийняття чи відхилення шляхом голосування. Дякую за увагу. Дякую. Отже, колеги, зараз я прошу провести запис: два – за, два – проти. І прошу всіх фракцій парламенту взяти участь у цьому обговоренні. Прошу провести запис і прошу записатись на виступи.

Шановні колеги! Шановні пані і панове! Шановний пане Голово! Я прошу залу не підтримувати цей проект постанови, тому що в мене часом складається враження, що ми з вами читаємо, а розуміємо зовсім інше. Цей законопроект говорив нам… він спрямований на те, аби не руйнувалися, не знищувалися і не зникали з нашого простору пам'ятки культурної спадщини. І цей законопроект сказав нам лише одне, що ми відносимо до категорій пам'яток культури ті об'єкти, які з тих чи інших причин поки що не є в реєстрі, але які були обліковані до того часу, поки був прийнятий Закон про охорону культурної спадщини. Тому ми розширюємо в принципі коло об'єктів, які знаходять під охороною держави. Жодних інших у цьому проекті закону немає. Там була технічна помилка, де була переплутана нумерація пунктів, і ми цю помилку з голосу виправили, і вже в кінцевому варіанті тексту цього законопроекту є все в порядку. Хочу сказати вам, що Міністерство культури України зверталося до нас усіх і просило цей проект закону підтримати саме тому, що він спрямований на те, щоби з нашого публічного простору не зникали пам'ятки культури. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії Галасюк Віктор Валерійович передає Олегу Валерійовичу Ляшку. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги народні депутати! Я хочу ще раз привернути вашу увагу до надзвичайно важливого факту, який вчора відбувся. За моїм зверненням Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила два кримінальні провадження, внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконної декларації Генерального прокурора Луценка, недостовірних відомостей у декларації Генерального прокурора Луценка і за фактом незаконного збагачення. Генеральний прокурор Луценка, який строїть із себе білого, пухнастого ангела, великого борця з корупцією, живе у будинку 900 квадратних метрів, оформленому на тестя, 75-літнього пенсіонере-колгоспника, який проживає у Рівненській області. Генеральний прокурор Луценко не вказав цей будинок як свою власність в електронній декларації, приховав свої статки. За цим фактом у зв'язку із моїм зверненням Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальне провадження. Водночас, керівник САП – заступник Генерального прокурора Назар Холодницький є у прямому підпорядкуванні Генерального прокурора Луценка, і тому марна надіятися, що заступник Генпрокурора зможе зможе проводити неупереджене розслідування щодо свого начальника – Генерального прокурора Луценка. Ми маємо, фактично, колізію. Для того, щоб вирішити цю проблему, Генеральний прокурор Луценко на час антикорупційного розслідування щодо його незаконного збагачення і недостовірних відомостей в його декларації, має бути усунутий, відсторонений від посади Генерального прокурора України. Я звертаюся до Генерального прокурора Луценка або добровільно на час розслідування, дати можливість провести незалежне розслідування його діяльності, звільнити посаду, або парламент має прийняти рішення і відсторонити Луценка на час антикорупційного розслідування з цієї посади. Олег Валерійович, я дам вам 10 секунд. Але я прошу усіх виступаючих виступати по темі, яка зараз обговорюється, це є пряма норма Регламенту. І я прошу виступати по тій темі, яка обговорюється. Будь ласка, 10 секунд – завершити. Тема боротьбі зі корупцією – надзвичайно важлива тема і ми повинні бути впевнені в тому, що особа, котра займає посаду Генерального прокурора, не вчиняє корупційні злочини. Факти свідчать про протилежне. Зараз від "Народного фронту" – Васюник, а потім – "Блок Петра Порошенка" Ар'єв. По 2 хвилини, будь ласка, Васюник і Ар'єв. Дякую. Шановні колеги, до мене звернулися юристи, громадські активісти, які займають охороною культурної спадщини і просять скасувати голосування за закон 5678 як такого, який ставить під загрозу об'єкти культурної спадщини, поясню, в чому причина. Зокрема в ухваленому даному законі пропонується нове визначення "пам'ятка культурної спадщини". Нею вважається об'єкт, який внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Але станом на сьогодні безліч таких об'єктів не включені до реєстру, що може бути причиною їх руйнування. Така ж сама ситуація із заповідниками національними, державними, культурними, архітектурними, археологічними і так дальше. П'ятдесят шість заповідників не входять до Державного реєстру. Тому, колеги, давайте підтримаємо постанови, виправимо цю помилку, бо такими змінами ми лише нанесемо шкоду пам'яткам культурного значення. Дякую.

Тому що Регламент чітко передбачає, що виступи народних депутатів мають бути відповідно до заявленою теми розгляду законопроекту. Я розумію, що дехто хоче тут прочитати лекції, але це виступи наших деяких деяких колег нагадують, знаєте, так, розмірковування маніяка про гуманізм. Тому що казати про те, що у когось щось є, а при цьому самому жити в будинку на 900 квадратних метрів, який орендується за копійки, літати на літаках, які оплачує бізнесмен Ровт, який пов'язаний із Фірташем, а потім говорити щось про інших, які все задекларували, ну, вибачте, це уже просто виходить за всі межі, лекція про про чистоту нравів в лупанарії, перепрошую. Але я ще раз хочу наголосити. По-перше, ми маємо дотримуватися Регламенту. І я вас дуже прошу, шановний Голова Верховної Ради, пане Андрію, ви маєте зобов'язання, не право, а зобов'язання, коли йдеться про тему, яка не пов'язана із об'єктом розгляду, ви маєте переривати цей виступ. Тому в даному разі прошу дотримуватися суворо Регламенту. Дякую. Дякую вам. Оскільки до мене було звернення, колеги, справді, я маю таке право, і, справді, я маю обов'язок, на моє переконання, щоб в залі мали можливість прозвучати усі думки. Тому одна з моїх важливих позицій з самого початку було, що по кожному закону кожна фракція має право виступити. І, справді, інколи фракція виступає не завжди по темі, як і зараз і ваш виступ був, не цілком по темі. Я можу перейти на той принцип, щоб зупиняти ці виступи. Тільки я до кінця не знаю, чи це буде залом адаптовано, чи ні. Давайте, ми маємо спробувати. Якщо буде це залом адаптовано, і я буду зупиняти виступи, я можу перейти на таку систему. давайте відчуємо: інколи, коли хтось хоче виступити, він бере хвилину в обговоренні і виступає по своїй темі. Так, справді, я на це інколи закриваю очі, розуміючи, що депутат може мати таку можливість для виступу. Давайте спробуємо, я готовий до цього перейти. Але тоді, колеги, я наголошу: цей принцип буде однаковий до всіх, і мені доведеться суб'єктивно визначати, де є ця межа, теми і не теми. Вона інколи є дуже вузька, ця межа. І тому мені доведеться суб'єктивно визначати кожного разу це. Колеги, я готовий, колеги, увага. Колеги, увага! В мене є пропозиція це питання обговорити. До речі, одна з моїх ініціатив, яку ми обговорили спільно, це ведення такого формату як парламентські дебати, щоб ми могли брати якусь тему і з неї обмінюватись думками. В мене є пропозиція, щоб зараз ми провели голосування, а потім на цю тему провели дебати і дали кожній фракції по 2 хвилини. Приймається так? Щоб ми це проговорили. Я наголошую, шановні колеги всі, якщо буде така загальна позиція усіх фракцій, я цілковито готовий на цю, в цей формат перейти і зупиняти виступи, якщо вони є не по темі. Чи згодні з тим, щоб ми після голосування провели дебати з того приводу? Згодні всі, нема заперечень в залі? Обміняємось думками, всі фракції по 2 хвилини. Давайте зараз ми завершимо розгляд питання, а потім я запропоную обговорення цієї теми. Домовились, так? Отже, зараз ми переходимо до голосування. І я хочу нагадати, що зараз я поставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 25.05.17 року про прийняття в цілому як Закону законопроекту 5678. Це проект постанови про відхилення. Тобто: хто підтримує Закон "Про охорону культурної спадщини", той не голосує; хто вважає, що треба відхилити голосування, той голосує "за". Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 25.05.17 року про прийняття в цілому як Закону законопроекту 5678. Номер 5678… Постанова. Прошу взяти участь у голосуванні і прошу проголосувати. Комітет пропонує визначитись шляхом голосування. Хто підтримує, я прошу голосувати. Голосуємо.

За-60 Постанова не прийнята, постанова відхилена. Зараз, колеги, як я перед тим і обіцяв, зараз я – це право Голови – по 2 хвилини представникам фракцій з приводу того, чи ми… з приводу норми Регламенту, яка передбачає, що під час обговорення законопроекту виступ може стосуватися тільки даного законопроекту. Якщо буде загальна позиція всіх фракцій, я готовий перейти на жорсткий момент, щоб не допускати відходу від обговорення даного законопроекту. Отже, починаємо з найбільшої фракції – "Блок Петра Порошенко". Володимир Ар'єв, будь ласка, від трибуни. І я надам всім фракціям, і позафракційним теж надам таку можливість виступити. Будь ласка, пане Володимир. Шановні колеги, тут часто лунають пропозиції, щоб ми всі дотримувалися Регламенту, і це абсолютно справедливо. Я є членом регламентного комітету у Парламентській асамблеї Ради Європи і всі фракції і групи Верховної Ради України мають своє представництво у Парламентській асамблеї Ради Європи. Так от, у ПАРЄ, якщо делегат має виступ, який не відноситься до теми обговорення, то головуючий зупиняє цей виступ і позбавляє слова цього делегата. В інших європейських парламентах, коли обговорюється тема, певна теми і коли хтось виступає не з приводу цієї теми, то головуючий зупиняє виступ цього депутата. Якщо ми говоримо про те, що ми маємо відповідати європейським стандартам, то ми маємо відповідати цим європейським стандартам в усьому. якщо ми зараз, ну я уже не кажу про хамство відверте і брехню, яку деякі колеги наші розповсюджують з цієї трибуни. Але кожна річ, яка має бути сказана, може бути сказана у спеціально відведений час. В інших парламентах, так само і в Парламентський асамблеї Ради Європи, є спеціальний час, який називається "вільні дебати". І під час цих "вільних дебатів", в яких там правда теж є одне обмеження, що не можна обговорювати теми, які винесені на порядок денний сесії, то там можна висловлювати будь-які речі в межах регламенту і етичних норм. Так от я хочу радикально сказати, що треба бути порядними людьми перш за все і починати з себе, якщо ви хочете бути європейцями, то зробіть все для того, щоби в цьому парламенті, в Верховній Раді України, були європейські принципи. Дякую. Дякую вам. Від "Народного фронту" буде хтось брати слово? Максим, можливо, хтось вирішить дати слово, то я потім надам. Наступна, "Опозиційний блок" має бажання взяти участь в обговоренні? Ні. Потім, можливо, так. "Самопоміч" має бажання взяти участь в обговоренні? Хто? Єгор Соболєв. Потім – Олег Ляшко. Будь ласка, Єгор Соболєв. Я скажу чесно, прошу мене правильно сприйняти, але це нагадує як банда шахраїв, яка вчора украла гроші з банку, обговорює, а чи можна порушувати правила, коли граєш в карти, чи не можна. Пане спікер, ви є Головою Верховної Ради, який має керуватися Регламентом Верховної Ради. Згадана вами проблема повністю описана в Законі про Регламент, його треба виконувати. "Самопоміч" пропонує звернути вашу увагу і увагу всіх колег, що вчора парламент не виконав свого зобов'язання, не поставив перед законом своїх членів. І тому ми пропонуємо в ці дні, півтора, що залишилися до кінця сесії, ухвалити Закон про Антикорупційний суд і про обмеження депутатської недоторканності. Без цих рішень громадяни не матимуть довіри до всіх наших голосувань.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я щиро вдячний нашому шановному колезі з фракції "Блоку Петра Порошенка", який вийшов сюди і нагадав нам про європейські стандарти. Велика подяка! Бо, на превеликий жаль, парламентська коаліція, до якої ви входите, не дотримується тих європейських стандартів. Наприклад, я вам наведу такий приклад. Доброго дня! два місяці вимагала відповідно до європейських стандартів створити комісію по розслідуванню офшорної діяльності влади. Ви не захотіли підтримати цей європейський стандарт, ви не захотіли розслідувати незалежну, щоб була комісія по розслідуванню діяльності влади і Президента. І ще один приклад щодо європейських стандартів,

Ви цей закон підписали через годину і через дві години призначив Президент свого кума Генеральним прокурором на виконання цього закону. Покажіть мені, будь ласка, ці європейські стандарти в будь-якому парламенті. Де це можливо, щоб Президент свого кума упродовж трьох годин призначав Генеральним ви згадуєте про європейські стандарти. Коли ви грабуєте людей, коли ви зловживаєте владою, коли ви призначаєте на посади людей, котрі допомагають вам грабувати країну, тоді ви забуваєте про європейські стандарти! Коли ви людям даєте європейські тарифи, забувши про європейські пенсії і європейські зарплати, це нечесна поведінка, це подвійні, потрійні, притаманні вам стандарти. Дякую. Від "Народного фронту" Максим Бурбак. Потім Папієв. Будь ласка, дві хвилини Максим Бурбак. 13:04:21 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги! Я вважаю, що це буде правильно, якщо спікер парламенту Андрій Володимирович зможе сам вирішувати, коли говорить не по темі якийсь виступаючий, припиняти його виступ. Бо деякі з наших депутатів цим зловживають у цій сесійній залі. А, по-друге, хотів би звернутися до колег, які тут розказують про банду шахраїв, які вчора вкрали голоси. То хочу нагадати, що вперше в історії українського парламентаризму за останні 20 років вчора було позбавлено депутатської недоторканності депутатів від коаліції. Тоді хотів би сказати банді сміттярів, які поширюють політичне сміття по всій країні, що коли треба було рятувати Львів, то коаліційний уряд робив це, замість того, що ваше гасло "Візьми і зроби", ви не можете за 6 років побудувати сміттєвий завод. Тому не поширюйте численні чутки, фейки і не відволікайте уваги від своєї відповідальності за місто Львів, за головну туристичну принаду Західної України і всієї України взагалі. Тому, шановний Андрію Володимировичу, впевнений, що ви досить фахово зможете відрізнити фейкові заяви, які робить виступаючий і зможете вчасно зупиняти тих депутатів, які говорити по темі виступу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Ігор Шурма, 2 хвилини, "Опозиційний блок". Ігор Шурма, "Опозиційний блок". А я попрошу уваги рештки тих депутатів, які залишились в залі. Ви знаєте, що сьогоднішня розмова є невипадкова. А знаєте, чому? Тому що прецедент сьогоднішньої розмови створили ви. Я вам нагадаю 2014 рік. В цьому залі у вас було 310 людей, які входили в коаліцію. Ви рулили всім, у тому числі, кому надати виступ, кого позбавити слова, ви всі з'єдналися в коаліції. Ви могли зробити все по Закону про Регламент. Ви все могли зробити і недоторканність інститут зліквідувати, і жити по Регламенту, по закону, ви – по закону. А що ви зробили перше, ідучи в Європу? Ви завалили Закон "Про опозицію". Ви завалили його. А потім більше – ви розвалили коаліцію На сьогоднішній день ніхто не може зрозуміти, чорт ноги поламає, хто з вас в коаліції, хто з вас опозиції. Сьогодні ви говорите про те, що треба виступати по темі. Так давайте виступайте по темі, ви ж самі – коаліція, ви ж самі тепер це все порушуєте. Я не один раз, виступаючи з трибуни Верховної Ради на початку цієї каденції за дорученням "Опозиційного блоку", звертався до вас: люди, не плюйте в колодязь, бо будете з нього пити. Я вас постійно повертав: дотримуйтеся норм Регламенту. Це не положення, це не міська рада, це Закон України "Про Регламент". І той, хто порушує це, це є порушник Закону України, ви стали заручниками своїх маніпуляцій і своїх порушень. А тепер звертаюся до тих колег, які найбільше апелюють про справедливість, той хто за медреформу, на місцях комуністів сидить. Ви ж медреформу проголосували в порушення Регламенту, сьогодні ви далі за цю медреформу голосуєте далі і там одне порушення. Отже, по фракціях завершили, так? Ні. По фракціях, Сергій Соболєв, будь ласка. Шановні колеги, а що ми зараз обговорюємо? Назвіть мені порядок денний, який ми зараз обговорюємо, а після цього подивіться скільки людей в залі і зрозуміло, чому ми так себе ведемо і чому обговорюють все, що завгодно. А я думаю, що ключова проблема – це порядок денний. Бо коли в порядку денному до цього часу не стоїть питання, ключове питання… Скажіть, будь ласка, чому не зняте оподаткування з пенсій, законопроект півтора роки назад зареєстрований. А "Юлі – волю" кричав Яценюк, зверніться до нього, повторюйте і не забувайте, чим це закінчується, коли йдуть на співпрацю з "Опоблоком" і з Ахметовим, якому підголосовують всі голоси. Тому зверніть вашу увагу, шановні, у вас на сьогодні немає порядку денного тому і немає тенду обговорення, бо якби зараз стояло питання деофшоризації, якби сьогодні стояло питання наповнення бюджету – це була б тема. А тепер ключове питання, скажіть, будь ласка, а що з бюджетом? "Вмер" бюджет? Чому сьогодні вночі в Адміністрації Президента, а не в парламенті бюджет приймався? Чому знову ділять десятки мільярдів гривень за спиною депутатів і бюджетного комітету? Хто сьогодні в Адміністрації сидів вночі, назвете може прізвища, чи мені називати ці прізвища? Як сьогодні пробували через бюджетний комітет протягувати рішення, яке писалося в Адміністрації Президента? От в чому проблема цього парламенту. Бо у нас парламентсько-президентська республіка. А ті холуї, які сидять в цій залі і не можуть зрозуміти, що вони – народні депутати України, а не "шестірки" на підголосовці. Тільки після цього цей парламент почне працювати, коли він зрозуміє свою честь і совість. Дякую. Хочу наголосити, колеги, що я як Голова парламенту маю право запросити фракції до обміну думок на будь-якому етапі ведення сесії. Зараз я тим правом скористався. Але, колеги, це не може бути безконечно, обмін. Зараз дам репліку одна хвилина – "Опозиційний блок", одна хвилина – Каплін, одна хвилина – Матківський, і на тому ми завершимо обговорення. Добре, Чумак, ще одна хвилина, і після того я оголошую рішення. Колеги, це не може бути безконечно і тому зараз хвилина – Шурма. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Тут постійно дехто виходить на трибуну і ляпає про "Опозиційний блок". А я вам скажу одну таку річ, ви знаєте, чому Україну сьогодні не поважають в світі? Тому що в цьому парламенті поділилися на той, хто є, вважає себе патріотом, а всі решта – вороги. Так от я вам скажу, ви коли голосуєте свої інтересні питання, ви про "Опоблок" забуваєте. Вчора Закон про освіту, коаліція так переживає за Закон про освіту, та без 24 голосів і вчора його би завалили. І цілий ряд законопроектів соціально важливих ви валите без "Опоблоку", то тоді у вас язик не повертається? Я ще раз кажу, відсутність Закону про опозицію дає можливість вам опонувати і обливати брудом. Якщо ви хочете, щоб цей парламент будував Україну, то сприймайте "Опоблок" як політичну силу, яка підтримує все, що стосується захисту інтересів громадян України в законодавчому полі. Каплін, одна хвилина. Чи потрібно дати право Голові Верховної Ради України зупиняти народних депутатів, коли вони говорять не по змісту? Звичайно, потрібно. Але чи це цьому Голові Верховної Ради України потрібно дати це право? Шановний Андрій Володимирович, ви не маєте права користуватись цим виключним правом, бо ви гірше ніж Рибак потопталися по українському Регламенту. Друге. Я рік тому написав заяву про вихід із коаліції. Ви до цього часу зволікаєте і не зачитуєте мою заяву і заяву Сугоняко про вихід із коаліції. Ми всі, мільйони українців свідки, як тут розтрощений і розтопчений Регламент Верховної Ради України. Щодо заяв Ляшка і інших. Я хочу сказати, ви – обоє рябоє, що один живе в будинку тисяча квадратних метрів, що інший живе в будинку тисяча квадратних метрів… Це, звичайно, дивні речі – такий обмін думок, це дивні речі. Будь ласка, Матківський, одна хвилина. Богдан Матківський, 121-й виборчий округ. Тільки що ми бачили приклад, де потрібно було переривати якраз виступ народного депутата. І справа в тому, що всі ми прийшли сюди для того, щоб обговорювати законопроекти по суті, а не для того, щоб висвічувати свою позицію з інших тем. Тому, шановний Андрій Володимирович, дуже прошу вас, особисто переривати виступи народних депутатів, якщо вони не виступають по темі. Тому що у нас не виходить конструктивна робота щодо дискусії по законопроекту, а у нас виходить якийсь політичний піар. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз, щоб я не забув, Чумак, одна хвилина. Віктор Чумак, 214-й виборчий округ, місто Київ. Шановні громадяни, от ви бачите, тут сперечання і в принципі постійні свари. Знаєте, що це, як це називається? Це називається "конфлікт трусів і хрестика". Розумієте, коли хочуть в принципі заткнути комусь рота, то кажуть, давайте не будемо давати слово, давайте будемо говорити по темі. Коли в принципі хочуть протягнути… і будемо діяти відповідно до Регламенту, коли хочуть протягнути будь-який закон в незаконний спосіб, то тоді порушують Регламент цей як тільки можна. Ви знаєте, в одній північній країні сказали, що парламент – це не місце для дискусій. Слава Богу, наш парламент поки що є місцем для дискусій. І, слава Богу, в нашому парламенті можна говорити про те, що думаєш, і те, що хочеш. І я хочу сказати, Андрій Володимирович, я б, напевно, говорив би теж тільки виключно по темі, якби ви сьогодні вже чотири рази не порушили Регламент. Чотири при прийнятті в принципі дуже простих… легких проектів законів. А те, що ви робите кожного дня і кожного разу при прийнятті законів, то не вписується в жодні ворота. Бідний Рибак не знав, що так можна… Дякую. Колеги, тільки все-таки два виступи, я мушу зреагувати. Бо це безглуздя чистої води – те, що звучить. Коли ви можете тут з трибуни виходити виступати на будь-яку тему, і я наголошую, я забезпечую право для кожної фракції виступу в будь-якому питанні, і коли ви порівнюєте з Рибаком, теж треба мати трошки в голові співвідношення, це трошки мати совість тим людям, які тут виконують політичне замовлення в російських олігархів і які використовують трибуну тільки для того, щоб нищити український парламент, щоб нищити українську державу. Це просто безглуздя і безглуздя говорити звідси неправду. Які були порушення сьогодні чотири рази Регламенту? Почому він був порушений? Питалися де і де порядок денний, сьогодні усі питання, які були в порядку денному розглядались подетально. Наголошую ще раз, ми поверталися до голосування згідно діючого Регламенту. Ця норма передбачена, повернення до голосування, і вона не має обмежень. І тому під час обміну думок я прошу мати елементарну коректність, бо дебатів тоді не існує. Коли виходять люди для того, щоб зробити голосну заяву, яка нічим не підтверджена, комусь отримати побільше лайків, а комусь отримати більше преміальних від російського олігарха Фірташа. Тоді це не дебати, вибачте! Тоді це називається "політичний піар" під час дебатів. І я прошу до коректності. І зверніть увагу: я ж намагаюсь не реагувати на такі речі, я намагаюсь не відповідати на ці речі. Але прошу всіх депутатів вести себе коректно. Зараз – Олена Бабак. Бабак Альона, об'єднання "Самопоміч". Я хочу звернутися до шановних представників найвищого представницького органу держави з таким закликом: не говорити, будь ласка, у своїх виступах про те, що ми йдемо в Європу або хочемо йти в Європу, бо ми в ній є. Якщо хтось не знає, то Україна є… в Україні знаходиться центр Європи географічний, і наша задача – зберегти українські цінності, які є, в тому числі, європейськими, і не паплюжити їх. Дякую. Дякую. Це вже останній зараз виступ. Репліка, було згадано Ляшка. І все, і завершуємо. І завершуємо дискусію з цього приводу. Я оголошую рішення. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу закликати вас, щоб наш парламент був не лише місцем для дискусій, а для прийняття рішень. Команда Радикальної партії наполягає невідкладно розглянути наш законопроект про внесення змін до Конституції України і навічно закріпити українську землю за нашими фермерами для того, щоб не дати її розграбувати латифундистам і олігархам. Ми наполягаємо завтра в першочерговому порядку розглянути законопроект про підвищення пенсій для українських пенсіонерів, про осучаснення, про перерахунок пенсій. Ми вимагаємо встановити з 1 жовтня новий рівень мінімальної зарплати 5 5 тисяч гривень на місяць. Єдина можливість вирвати країну з бідності, з пазурів олігархів – це підвищення зарплат, підвищення пенсій, підвищення доходів українців. Українцям роботу і гідне життя! Дякую. Отже, ми завершили обмін думками. Колеги, зараз я вам зачитаю положення, які є в Регламенті з цього приводу. Перше положення, стаття 36, називається: вимоги до виступів на пленарному засіданні Верховної Ради. Пункт перший, промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надане слово та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається. Це одна позиція, де згадується тема дискусії. І друга позиція – в статті 52, прошу уважно слухати. Тут дається вичерпний перелік питань, коли головуючий може зупинити виступ. Вона звучить наступним чином: на пленарному засіданні Верховної Ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем такої вимоги, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликав або припиняє його виступ, а в разі повторного порушення - позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні. Отже, є одна норма, яка передбачає, що має бути виступ по даній тематиці, але в тому місці, де надається право головуючому зупиняти виступ, дається вичерпний перелік – за яких умов. Але ми провели загальну дискусію, я дуже поважаю позицію і "Блоку Петра Порошенка", в першу чергу, за дотримання Регламенту і всіх інших фракцій. І давайте я почну з завтрашнього дня більш жорстко до цього підходити і зупиняти виступи. Я чому це говорю, колеги? Бо ви ж завернули увагу, я намагаюсь чесно відноситися до всіх фракцій. Я намагаюся, щоб в залі була атмосфера, коли кожен міг би сказати свою позицію, свою думку. І тому, коли не буде виникати конфліктів, якщо залом буде це нормально сприйняте, я цю норму, яка прямо не регламентована, бо наголошую, вона прямо регламентована тільки щодо конкретного перерахунку дій, я буду її застосовувати, я сподіваюсь, що зал із розумінням віднесеться як і до всіх інших питань, передбачених Регламентом, щодо розгляду питань на порядку денному Верховної Ради України. Домовились? Є згода? І ще одне прохання, я ініціюю дебати, але дуже важливо, що якщо ми цю річ проведемо, щоб і дебати в нас були професійні, щоб ми говорили по визначеній темі, а не виходили тільки для того, щоб заявити якусь позицію, яка не стосується цієї теми теж. Отже, я як Голова, не маючи прямої норми про зупинку виступу, але буду від завтрашнього дня вводити цю норму для того, щоб не допускати… (Шум у Колеги, я ще раз щойно зачитав. Ви чули мене чи ні? В мене є пряма норма лишень в одному випадку. Увага! Я ще раз зачитую. В Регламенті зазначено: "Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговореного питання, чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимогу цього Регламенту позбавляє його слова. ЛЯШКО О.В. А хто визначає, з тих чи не з тих підстав

Ми ще раз обговорювати не будемо. Я чому сказав, я буду цю норму поетапно вводити, якщо не буде виникати конфліктів. І ми відчуємо по залу. У мене немає жодного бажання ламати зал, у мене навпаки є бажання, щоб в залі кожен народний депутат себе відчував комфортно. І тому, колеги, я тому говорю: ми будемо поетапно пробувати вводити це в дію. Колеги, ми обговорення завершили. Я не буду пускати ще одного кола обговорення. Зараз ми переходимо до наступного питання. Ми обмінялись думками. Зараз ми переходимо до наступного питання порядку денного. для повторного розгляду з пропозиціями Президента України. Зараз ми переходимо до 2210а: Закон України "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку)" з пропозиціями Президента України від 17.11.2016 року. І дана процедура передбачає спеціальний розгляд, він передбачає, що є доповіді і запитання до промовця. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Луценко Ірину Степанівну. Будь ласка, пані Ірина. Шановні колеги, прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 16 року Закон України "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку)", реєстраційний номер 2210а, не може бути підписаний Президентом України, виходячи з наступного. Законом, який надійшов на підпис, передбачається встановити, що військову підготовку за програмою офіцерів… підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України та придатні до військової служби за станом здоров'я і морально-діловими якостями. З приводу слід зазначити, що у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах навчається близько 65 тисяч студентів. Щороку випуск лікарів становить 12 тисяч осіб, тоді як в медичних підрозділах або закладах Міністерства оборони та Збройних Силах України існує близько 2 тисячі 800 посад військових лікарів або провізорів, а наявний мобілізаційний ресурс офіцерів запасу медичних спеціальностей становить близько 60 тисяч, тобто перевищення потреби становить у 20 разів. Таким чином запровадження обов'язкової підготовки усіх громадян України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України за програмою підготовки офіцерів медичної служби призведе до випуску офіцерів запасу медичних спеціальностей з перевищенням існуючої потреби в комплектуванні первинних посад медичного складу більш, ніж у 20 разів. Ураховуючи вищесказане, військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби доцільно здійснювати в межах обсягів державного замовлення на підготовку відповідних фахівців. З огляду на зазначене, глава держави пропонує Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку відхилити. Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу. хвилин відводиться на запитання. Я прошу провести запис на запитання. Будь ласка, Пастух Тарас. Шановна пані Представник Президента, ви назвали статистику, яку, очевидно, було підготовлено для вас Міністерством оборони, Генеральним штабом. Але я хочу вам нагадати, що ця статистика наведена "потреби фармацевтів, медиків у Збройних Силах під час мирного часу", який, на жаль, на сьогоднішній день він де-факто і де-юре є, хоча реально ми розуміємо, що у нас сьогодні йде війна. Чи можете ви назвати цифру, якщо, не дай Бог, завтра, а такі загрози на сьогоднішній день Україна відчуває, відбудеться повномасштабне вторгнення в Україну, скільки нам тоді потрібно буде підготовлених медиків, а медика підготовити це не стрільця. Стрільця можна на полігоні, можливо, за 4-5 місяців підготовити, військового медика потрібно готовити роками, і не кожний лікар може бути військовим медиком. Скільки нам тоді потрібно буде часу? І якщо такі кадри не будуть укомплектовані, скільки, на жаль, наших військовослужбовців може бути залишеними, на жаль, на тому світі? Чи є у вас такі цифри? Дякую за ваше запитання. У мене тут позиція Збройних Сил України і Міністерства оборони України, де з цифрами, для потреб військового часу, розписано пропозиції. Прошу зазначити і врахувати той факт, в 14-му році, коли почалася агресія по відношенню до України, на доручення Кабінету Міністрів Міністерством охорони здоров'я були розроблені спеціальні програми підготовки обов'язково, які були включені в підготовки в медичних вузах для всіх спеціальностей. Ці спеціальності і ті додаткові навчання, і навчальні програми по окремих відповідних військових медичних дисциплінах включені у всі вузи акредитації 3-4 ступеня. Крім того, було рекомендовано і введено. на сьогодні, відповідні курси з військово-медичної тематики до переліку курсів за вибором, крім тих військових обов'язкових медичних спеціальностей добавлено ще обов'язкові курси, які мають пройти медики як… Будь ласка, 30 секунд завершити. ЛУЦЕНКО І.С. …як цивільної медичної підготовки, так і військової. Ще раз повторюю цифри, надані Міністерством оборони. 60 тисяч медиків, які випускаються щороку, які навчаються в вищих навчальних закладах, і 12 тисяч, які випускаються щороку, проходять обов'язкову, військові медичні дисципліни з 14-го року. 50 тисяч медиків, які знаходяться в запасі, Будь ласка, хвилину завершити. І тих 50 тисяч медиків, які знаходяться в запасі, є достатньою цифровою для того, щоб забезпечити потребу фронту в разі активності всіх бойових дій, які можуть відбутись за цей період. Наступне. За розрахунками Міністерства оборони України додаткове фінансування, якщо це буде обов'язкова кафедра, складатиме в 2017 році 140 мільйонів, у 2018-у – 280 мільйонів, в 2019-у і наступному роках 420 420 мільйонів. Це додаткове фінансування, яке сьогодні нам потрібно. Додати заробітну платню нашим солдатам, побудувати їм казарми нормального сучасного виду, ви знаєте. Озброєння, патрони і так дальше. Це відповідь про потребу Міністерства оборони. Дякую вам. І останнє запитання, Корчинська Оксана Анатоліївна. Доброго дня! Пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи розуміє Президент, це я вам кажу як один з авторів цього закону, про те, що зараз, на даний момент в зоні АТО всього 30 відсотків максимально підрозділів є від потреби в медиках. 30 відсотків Те, що вам Міністерство оборони написало, воно вас, на жаль дезінформує. Тому що сьогодні у всіх медичних вузах військова кафедра платна. Іде війна, а до сих пір, якщо ви хочете отримати додаткові військові дисципліни, студент повинен платити! Ми з вами розпочали в 2014 році, не маючи медиків. І госпітальні високоспеціалізовані лікарі пішли, як санітари! І зараз завершуємо – сімнадцяти рік, - а до сих пір добровольці вивозять і волонтери поранених! Це тільки тому, що не організована система. Ви кажете, що ми хочемо зекономити 140 мільйонів. Скільки буде коштувати життя мільйонів наших громадян, якщо почнеться війна з Росією повна масштабна?! Тому що на даний момент ми далі продовжуємо експлуатувати…

І люди, які знаходяться зараз в запасі, також покривають цю потребу. Але для того і існує депутатський контроль, щоб заставити за допомогою депутатського контролю відповідних органів Міністерства оборони провести відповідну логістику і забезпечити першу лінію фронту, другу лінію медиками в необхідній кількості. Ми з вами працюємо дуже багато в цьому депутатському контролі. Ви знаєте, скільки ми разом з вами робимо і для "ОХМАТДИТу", ми волонтерствували разом з вами на фронті. Тому я вас дуже прошу не путати фінансування на додаткову потребу спеціалістів, які не будуть зреалізовані, а держава буде нести ці затрати, з організацією праці, з організацією логістики і забезпечення на фронті. Міністерством оборони було прийнято і затверджено на РНБО Стратегічний військовий… Будь ласка, хвилину завершити. забезпечили їх відповідним обмундируванням, засобами захисту і іншим, іншим, формування підрозділів, я не буду це перераховувати. Відповідно до стандартів, які взяла на себе Україна як зобов'язання, та потреба, яка є сьогодні в Україні, є достатньою. Інше питання, чи дотримується Міністерство оборони і наш Генеральний штаб тих вимог – це питання інше. Не потрібно плодити того, чого не потрібно. Треба заставити наші Збройні Сили, наше Міністерство оборони працювати по тих стандартах, які вони взяли на себе зобов'язання. І ще одне. Перед нами виступав два дні тому Столтенберг і він казав: шановні народні депутати, де закон, який ви приймете про національну безпеку, Де Закон про цивільного міністра оборони, де Закон про депутатський контроль за розподілом? Давайте чітко розрізняти роботу, фінансування і виконання своїх обов'язків. Я думаю, що в цьому напрямку нам треба зорганізуватися, заставити відповідні структури, зокрема Міністерство оброни, виконувати покладені на них функції: розпреділяти медиків, створювати і наповнювати польові госпіталі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ірино. Все, час для запитань вичерпаний. І зараз до співдоповіді запрошується голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Пашинський Сергій Володимирович. Представник комітету – Вінник. Будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня, шановні колеги! Ви знаєте, розгляд пропозицій Президента щодо цього важливого законопроекту ми мали б розпочати ще о 12.30, але я з сумом мушу констатувати, що впродовж години я спостерігав змагання в методиці полеміки, ораторському мистецтві, маніпуляції свідомості, політичним мірянням, хто краще здивує свого виборця. Це між іншим називається демагогією, це не парламентаризм, дуже прикро, що годину часу ми втратили. Що стосується законопроекту, який Президент повернув в парламент, дійсно, на думку Міністерства оборони, ідея обов’язковості підготовки офіцерів резерву медичної служби перевищить державне оборонне замовлення на цю групу військовослужбовців майже в 20 разів, і це буде потребувати додаткового фінансування в 2018 році 90 мільйонів гривень по відповідному напрямку, а в 2019 році - 420 мільйонів гривень. Дійсно, я також підтримую думку окремих моїх колег, що можливо ця цифра потребує верифікації в разі нагальної потреби, у разі ведення активних військових дій потреба в медичних фахівцях буде суттєво більшою. Хоча водночас маю зазначити, що все ж таки медичні роти сьогодні в бригадах, які знаходяться в зоні АТО створені і працюють і там сьогодні служать військовослужбовці. Я можу навести приклад 24-ї МБР і медичної роти з якою особисто я зустрічався, якій ми як комітет допомагали. І я хочу сказати, що головна проблема медичної роти є на сьогодні не некомплект відповідних фахівців, а відсутність відповідної техніки тому технікою нам, дійсно, треба забезпечувати сьогодні медичним фахівцям і не тільки медичну техніку, навіть банально автомобільний транспорт, який, дійсно, волонтери та люди, які сьогодні це питання болить, а саме забезпечення української армії якісною, забезпечення, що піднімає спроможність відповідних підрозділів, воно є актуальним. Дійсно, це сьогодні частково знаходиться на плечах волонтерів. підтримав, що варто дійсно нам подивитися, як нам краще ці видатки, а це не маленькі видатки, сотні мільйонів гривень перерозподілити, можливо кращу купити відповідну техніку ніж готувати фахівців медичної служби десятками, сотнями тисяч, які не будуть, відповідно отримують потребу від Міністерства оборони. Безумовно, це сьогодні вето Президента, щоб його подолати, потрібно 300 голосів, 300 депутатів навіть фізично зараз в цій залі немає, давайте говорити чесно, тому вето ніхто не подолає. Давайте швиденько пройдемо пройдемо це питання, а ті ідеї, ті, які слушні думки лунали від наших колег від "Самопомочі" і від Радикальної партії, давайте розглянемо на комітеті і вийдемо спільно з виваженим законопроектом, підготуємо необхідну кількість фахівців медичної служби, водночас заощадимо грошей і скеруємо їх на забезпечення технікою цих медичних рот. Це буде правильний державницький підхід і досить займатися демагогію в цій сесійній залі, давайте працювати. Комітет пропонує відхилити даний законопроект, підтримати пропозиції Президента, водночас будемо вдячні, якщо за пропозицією Голови Верховної Ради буде дано доручення профільному комітету ще раз додатково це питання опрацювати і вийти з виваженою позицією в сесійну залу. Дякую всім за увагу.

Ігор Шурма "Опозиційний блок". В мене до вас є запитання, ви все вірно говорите і це є один з рідких випадків, коли я готовий підтримати ваш виступ. Але в мене є запитання до вас як до члена коаліції: а чим ви думали тоді, коли голосували за цей законопроект в залі. Це ж ви проголосували, ви ж, ваші фракції, ваша коаліція, ви тоді не рахували грошей з бюджету, ви тоді не порахували скільки потрібно нам фахівців, ви не дослухались до того, що вам говорять ваші політичні опоненти, що цього не потрібно робити. У 2006 році ліквідували кафедри, ви їх тепер намагались поновити, навіщо це робити, щоб Президент вам, як малих дітей, як котиків, тикав носиком, не робіть цього, бо це неправильно. І від сьогодні всі зголосилися. От у мене є запитання: як можна такі законопроекти розглядати за скороченою процедурою. Трах-бах, а потім ми згодні з Президентом. От скажіть мені, будь ласка, в майбутньому ви теж будете розглядати законопроекти отак, по скороченій процедурі, не прорахувавши ніяких даних? І пізніше ви знову… Будь ласка, відповідайте. не має бути ніяких політичних опонентів, тому що, незважаючи на те, що ви вважаєте себе чомусь політично заангажованим, можливо, заради інтересів якоїсь другої держави. Ви все ж таки знаходитесь в Києві, а це є столиця України і це є країна, в якій ви живете, яка вас сьогодні годує і навіть по деяких випадках дозволяє красти, на жаль. Що стосується законопроекту, це законопроект депутатський, ви чітко знаєте Конституцію, я чув це з ваших виступів, що Конституція передбачає право на право законодавчу ініціативу будь-якому народному депутату, її будемо розглядати таку ініціативу. Так само, як і відповідний суб'єкт, який реалізує державну політику у сфері безпеки і оборони – Міністерство оборони – не має права на свою окрему думку. Так само, як і Президент, гарант Конституції, в тому числі зобов'язаний максимально ефективно використовувати… Для того, щоб максимально ефективно забезпечити боєздатність українського війська і захистити нашу державу, на відміну від політиканства, на жаль, яке ми сьогодні спостерігаємо в стінах Верховної Ради. Тому я вважаю ваше запитання недоречним. Якщо є бажання подискутувати запрошуємо щиро вас на комітет, ще раз обговорити це питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Наступних три депутати, які провели запис на запитання, об'єдналися і передають свій час для запитання Корчинській Оксані. І тому ви маєте три хвилин на запитання, будь ласка. Дякую. Корчинська Оксана, народний депутат і автор цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, пане колего заступник Комітету Верховної Ради з національної безпеки, що автором цього законопроекту є ваш голова вашого комітету пан Пашинський.

середньомедичного складу, не буду брехати… не більше 60, не вистачає водіїв і абсолютно не вистачає санітарів. Це я про 24-у бригаду. Чи вам відомо, що в більшості бригад в зоні АТО зараз потреба в лікарському складі є дефіцит 70-80 відсотків. Коли ви кажете, що є перебільшення кадрів, котрі готують медичні вузи, ще раз наголошую, це мова йде про те, щоб зобов'язати повернути військові кафедри і, звичайно, тактичну медицину у всі медичні вузи і в тому числі в училища, це не всі заклади освіти. На даний момент це за добровільно і за власні гроші країна воює, а ми не готуємо медиків-військових. Чому тоді, якщо у вас таке перебільшення, коли у вас зараз… ви призиваєте з резерву безпосередньо офіцерів запасу, такий страшний дефіцит медиків у бригадах? Не тільки в бригадах, а й батальйонах, а в тому числі в госпіталях. Тобто прошу відповісти, тому що в даному разі по 24-й бригаді ви теж сказали неправду. Шановна пані Корчинська! Ви знаєте, згідно Конституції будь який народний депутат, вне залежності від прізвища та його посади, має однакове право законодавчої ініціативи. залежності, це прізвище Пашинський чи Корчинська, вне залежності, хто очолює який комітет, він має однакове право зареєструвати цей законопроект. І я геть не можу зрозуміти, які натяки ви хотіли у своєму запитанні мені передати про те, відомо мені чи це не відомо. ця сесійна зала, я сподіваюсь, принаймні, сьогодні розглядає законопроекти по суті, а не в залежності від прізвища. Це перше. Що стосується 24 бригади та медичної роти. Правда, не правда, ви знаєте, я просто вам цитую людей, з якими я особисто зустрічався. Це два військовослужбовця медичної роти, це дівчинка і чоловік, позивний "Ластівка" та "Бінго". Вони мені наголосили, що головна проблема є відсутність техніки. Так, ми допомогли, ми передали автомобілі, вони сьогодні цими автомобілями користуються, вони сьогодні спасають життя наших воїнів. Це дуже правильно, на мій погляд, і раджу робити всім, хто має можливість. що стосується комплектації, комітет не заперечує в контексті того, що ми зобов'язані готувати офіцерів запасу медичного резерву, але в даному випадку цей законопроект пропонував покласти на обов'язок держави фінансувати підготовку спеціалістів, потреба в яких є, фактично, на думку Міністерства оборони, в 20 разів менше від тої кількості, яка щорічно буде готуватися. Ще раз наголошую на тому, що ми не заперечуємо проти ідеї, а просто пропоную, що враховуючи, що в цій сесійній залі, ще раз говорю про це, нема 300 депутатів, можливо, нема і 226 зараз фізично, не треба зволікати з цим питанням, треба рухатися далі, треба терміново розглянути, і це відкриє нам можливість на комітеті ще раз цю законодавчу ініціативу зареєструвати, оговорити і виважено підійти в розподіли цих видатків. Ту кількість грошей, яка, дійсно, потрібна сьогодні вищим навчальним закладам… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, дайте можливість завершити. ВІННИК І.Ю. …резерву медичної служби забезпечити в державному бюджеті, решту коштів все ж таки скерувати, на мій погляд, на техніку. В цьому є теж велика потреба, а не тільки в тому, щоб готувати резерв, який потім буде сидіти абсолютно в мирній частині України і жодним чином не допомагати боєздатності нашого війська. В нас підготовлено, щонайменше, біля 300 тисяч офіцерів резерву, які вийшли з вищих навчальних закладів. Пам'ятаєте, який здійнявся галас, коли Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом намагалося мобілізувати максимум біля півтори тисячі таких осіб. Дякую. Дякую вам. Отже, обговорення завершене, ми переходимо до прийняття рішення. І я нагадаю позицію комітету, що для того, щоб відкрити можливість розглядати новий закон, нам треба прийняти рішення по цьому закону і тому я буду ставити поетапно ці рішення, які є передбачені в Регламенті. Перше з них – відхилити закон, друге – подолати вето Президента України. І я прошу усіх приготуватися до голосування. Отже, першим я ставлю на голосування пропозицію: відхилити Закон "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (номер 2210а). Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Голосуємо.

За-85 Рішення не прийнято. Колеги, таким чином, Закон України про внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" відхилений. І це насправді відкриває шлях для підготовки нового закону, і це відкриває шлях для вирішення цього питання через нове голосування в залі. Закон відхилений. Рішення не прийняте. Отже, шановні колеги, нам було важливо розглянути цей закон. Ми пройшли його розгляд. Зараз 13:52, і ми просто не встигнемо ввійти в розгляд наступних законопроектів, тому що час, передбачений для розгляду, вийде за межі нашої роботи. А, окрім того, я маю зачитати повідомлення, які надійшли до мене в Президію. зачитати повідомлення-заяву від народного депутата України Петренка Олега Миколайовича. "Шановний Андрій Володимирович, керуючись частиною третьою статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", заявляю про свій вихід зі складу фракції партії "Блоку Петра Порошенка". Народний депутат України Петренко Олег Миколайович". Таким чином, колеги, ми змогли сьогодні прийняти 5 рішень. Це, вважаю, 7 рішень фактично, які були важливими. Вважаю, це хороший результат нашої роботи в середу. Хочу нагадати, в нас сьогодні будуть дуже відповідальні комітети перед завтрашнім відповідальним днем. Тому я бажаю усім плідної і активної роботи в комітетах. І наголошую, завтра о 10 годині ми розпочинаємо нашу роботу. В нас дуже великий і активний на завтра буде порядок денний, тому я прошу всіх прийти вчасно. І буду пропонувати завтра, як завжди, скасувати перерву. І я дуже буду просити усіх для того підтримки, щоб ми змогли мати так само і завтра результативний день. Отже, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І бажаю всім плідної роботи в комітетах. Дякую.